Me teame ju kõik – ilmselt kõik erakonnad ja enamik teist, kes te siin saalis olete –, kuivõrd ebastabiilsed moodustised on kohalikud valimisliidud. koosnevad väga eripalgelistest inimestest, väga erinevate huvidega inimestest, kes on pahatihti kokku tulnud just nimelt valimiste puhuks.

teiste valimisliitudega. Ütleme, kohalikul tasandil sellisest jätkuvusest ja ka poliitilisest vastutusest valimisliitude puhul rääkida ei saa. saa. Kui järgmistel valimistel erakonnad on endiselt olemas, siis valimisliite ei pruugi olla.

No Eesti erakonnad on ka väga dünaamilised ja muutlikud. Tegelikult ka uuringud näitavad, et Eesti erakondade suhtes paraku ei ole väga suurt usaldust võrreldes

Aga minu küsimus on see: miks te arvate, et Eesti inimesed ei võiks ise otsustada, kes nende kohalikku omavalitsust juhivad? Ei pea eeldama, et valimisliidud lagunevad ja see kõik on jube halb. Eesti inimestel on õigus ikka ise vaadata ja otsustada. Kas te ei arva, et Eesti inimesed on piisavalt targad selleks, et neid otsuseid mõistlikult kohalike omavalitsuste valimistel teha? Aitäh, Aitäh, väga hea küsimus! Tundub küll, et viimasel ajal on meie erakonnad üsnagi – kuidas öelda? –, moodsaid termineid kasutades, voolavad ja vulisevad, kui ühed erakonnad tõusevad, teised langevad ja liikmed jooksevad sinna, kus nad tunnevad, et neile kasulikum on. Aga täpselt sedasama me näeme märksa suuremal määral

ei kao mitte kuskile. Inimeste valikuvõimalus on endiselt olemas. Ikka saab endale meelepärase kandidaadi poolt hääletada, mitte miski ei takista seda. Minu meelest ei ole

keskne idee on korraldada oma kohaliku kogukonna küsimusi ja kohaliku valla küsimusi. Tõesti, kas või EKRE saadikud Kastre vallavolikogus on öelnud, et neil on lubatud hääletada kõikide asjade poolt, kui see ei puuduta hariduse ümberkorraldusi. Noh, me oleme saanud neile öelda, et

seal üks ja sama valimisliit nii paljudel valimistel muutusteta jätkanud, sama nime all ja nii edasi, siis see on väga kiiduväärne,

Ja paraku, kui me vaatame statistikat ja olukorda kõikides omavalitsustes, siis tõepoolest kahjuks see, kui üks valimisliit on stabiilselt valimistelt valimisteni jätkanud, on üldiselt üsna harukordne. Põhiosas nad ikkagi lagunevad, inimesed vahetuvad, lihtsalt jooksevad üle. Ja neid on märksa lihtsam üle meelitada teistesse valimisliitudesse või erakondadesse just nimelt sellepärast, et neil puudub – kuidas öelda? – algne ideoloogiline ja maailmavaateline ühisosa.

kui asi muutub põhimõttelisemaks, siis seda ebastabiilsemaks valimisliidud lähevad. Erakonnad, kui me vaatame neid

selle Riigikogu koosseisu algusest peale olnud mitte ühtegi opositsiooni esitatud eelnõu, mis oleks heaks kiidetud, mis oleks üleüldse esimesest lugemisest kaugemale jõudnud. Täpselt sama puudutab kõiki muudatusettepanekuid koalitsiooni esitatud eelnõude kohta, sealhulgas riigieelarve kohta, kus ei ole arvestatud mitte ühegi opositsioonierakonna muudatusettepanekuga.

heatahtlikkust või soovi üleüldse mingisugust koostööd opositsiooniga teha. See häälteenamus on ainult julgustanud neid teerullina

Aga sellele vaatamata ma hea meelega vastan kõigile küsimustele ja püüan selgeks teha, et see väärib kaalumist, nii nagu teisedki

Aga teisest küljest kohalik elu ei ole otseselt seotud maailmavaatega. Küsimus on tegelikult selles, et te väga toetate presidendi otsevalimist ja rahvahääletuse vormi kui sellist,

Jah, see tähelepanek on täiesti õige, et paljud erakonnad kuskil kohalikus omavalitsuses, kus nende toetus on väike, peidavad

igati toetame demokraatiat ja rahva kaasamist ja hea meelega näeks, et inimestel oleks õigus presidendi otsevalimiseks, eelnõude ja referendumite algatamiseks ja nii edasi. Aga see

saadikuid meelitati küll ühele poole, küll teisele poole ja mitte mingisugust stabiilsust lõpuks ei olnudki. Kui volikogudes käivad kogu aeg jõu‑ ja poliitmängud, siis tegelikult see tõeline kannataja sealjuures ongi just seesama valija, inimene. Nii et selles suhtes me

Ka Riigikogusse saab üksikkandidaat kandideerida, Euroopa Parlamenti saab ilma erakonnata kandideerida. Ka teie eelnõus on ju, et üksikkandidaat jätkuvalt võiks kohalikku omavalitsusse kandideerida. Selles vaates ma ei saa aru, mis probleem on selles, kui kogukond on aktiivne, soovib poliitikas kaasa lüüa, soovib midagi oma kohalikus elus ära teha ja kandideerib. Jätkuvalt seesama küsimus: miks

Aitäh! Just nimelt selles ongi küsimus, et vähendada poliitmänge, teha pilt selgemaks, et kandidaadid ei saaks peituda

võimalus on. Kohalikus omavalitsuses on ka see võimalus sätestatud, väheneksid võimalused meie inimeste eksitamiseks, valijate eksitamiseks, segadusse ajamiseks, et lehmakauplemine väheneks. Loomulikult see käib edasi ja käib ka erakondade vahel. Aga kui me vaatame, kus need liikumised ja see poliittants põhiliselt käib, siis paraku statistika näitab, et just valimisliidud on see niinimetatud kurjajuur. Rain Rain Epler, palun! Aitäh, hea eesistuja! Hea ettekandja! Nagu siin on juba kõlanud, usun ma ka, et inimesed nii riigi kui ka kohalikul tasandil, nii siin saalis kui ka kohalikul tasemel aktiivsed ja volikogudes olles hoolivad Eestist, tema tulevikust ja oma elukoha heast käekäigust. Aga ma usun, et maailmavaade siiski on oluline, ja selles mõttes ma vaidlen härra Maastikule vastu. Tegelikult on hea, kui inimene ausalt näitab, mil viisil see õnn peaks saabuma. Kas nii, nagu sotsid arvavad, et korjaks võimalikult palju raha kokku ja jagaks laiali, või nii, et soodustaks ettevõtlikkust ja laseks niimoodi elujärjel tõusta? Selles mõttes Selles mõttes oleks ju hea, kui inimene selle defineeriks. Heaks näiteks on kas või tänane istungi juhataja, kes paarkümmend aastat uskus, et astmeline tulumaks viib meid edule, aga nüüd on selle [ekslikkusest] aru saanud, seda ka tunnistanud väga selgelt ja silmnähtavalt. ja silmnähtavalt. Kas te aitaksite seda veel kord selgitada kolleegidele, kes ei pea maailmavaadet ja selle selget väljanäitamist oluliseks? Aitäh! Jah, see näide oli väga hea.

mis minu maailmavaatega oleks kõige suuremal määral ühtinud, siis olin ise üks konservatiivse rahvaerakonna asutajatest ning selle programmi ja põhikirja

Väga drastiline näide on Reformierakond, mis kunagi alustades oli tõesti selline ettevõtlike ettevõtlike inimeste, ettevõtjate, reformide, tõeliste reformide ja edasiviivate reformide erakond, parempoolne erakond, aga tänaseks on muutunud selliseks tüüpiliseks mingisuguseks vasakradikaalseks erakonnaks. Pole ime, et inimesed on selles pettunud ja sealt ära tulevad. Teine näide on sotsiaaldemokraadid, kes kunagi klassikaliselt olid just töörahva ja vaeste eest seisjad, aga kes on oma juured täiesti unustanud ja minetanud, ei huvita neid inimeste heaolu ega ega miski, vaid on barrikaadidel ainult vikerkaarelipu ja vähemuste eest väljas. Nii et pole ka ime, et sotside toetuspind on on kardinaalselt langenud. Tõepoolest, eks need muutused puudutavad lisaks valimisliitudele ka erakondi, ometigi need muutused on märksa

Lihtsalt pahatihti mõne sooja koha nimel hüpatakse ühest kohast teise ja tehakse järgmine kord uue nimega valimisliit ja mingisugust stabiilsust ei ole.

üksikkandidaat, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. See on teie senine poliitiline pagas, nii te olete kandideerinud. Tõesti, mitte iga kord ei ole valituks osutunud, selles mõttes on mul läinud pisut paremini kui teil kohalikus volikogus valituks osutumise kontekstis.

Noh, kui me vaatame meie Riigikogu, siis vaidluses ei selgu mingisugust tõde, lihtsalt koalitsioon sõidab teerulliga opositsioonist üle ja see on puhas jõupoliitika.Jah,

volikogusse, 2005. aastal, ja jätkasime sellega. Aga just nimelt nende idiootlike kohalike mängude tulemusena ühtedel valimistel meie valimisliidu kaks inimest, kes olid eelmine kord registreerinud selle

See näitab, kuivõrd totter see valimisliitude temaatika kohapeal on. Mul on endal väga hea kogemus ja ma tean, millest ma räägin, kui ma räägin

juhataja! Hea ettekandja! Esiteks, väga toetan seda eelnõu. Me oleme siin rääkinud maailmavaatest, et valimisliidus ühendab inimesi mingi kitsas konkreetne teema. Samas võib arvata, et valimisliitude idee mõjutab ka erakondi. Kui konkreetne teema on kadunud, siis tuleb välja, et mõned erakonnad on nagu valimisliidud, mis tegelikult ühendavad endas väga erinevaid

Võimalik, et see, et meil on rohujuuretasandil ehk kohaliku omavalitsuse valimiste tasandil valimisliidud võimalikud, mõjutab ka üleriigilist poliitikat. Aitäh, Jah, kindlasti mõjutab. Eks kõik need asjad ole omavahel ühendatud. Kui all on pudru ja kapsad, siis eks pudru ja kapsad ulatuvad ka üles välja. Nii see paraku on jah. Väga kahju, kui mõned sellest aru ei saa ja püüavad siin mingitest isiklikest traumadest ja ma ei tea millest rääkida. See ei ole mingisugune debatt, vaid see on lihtsalt

Põhimõtteliselt ei avalikusta nad oma allikaid. Aga mis on tagajärg? Eelmine nädal neile, kes jäid vahele, pandi sunniraha. Kutsuti õiguskantsleri juurde kokku arutelu, mida teha nendega, kes ütlevad, et nemad ei tea sellest valimisliidust enam mitte midagi, nad ei puutu sellesse üldse.

Sellepärast see eelnõu ongi esitatud. Erakond on stabiilne, erakond on märksa suurem üksus, seal on täiesti selgelt olemas olemas juhatus ja muud isikud, kes vastutavad. Erakonda saab vastutama panna, kuritegelikule teele läinud erakonda on võimalik likvideerida.

mille ja kelle poolt nad hääletavad, on ikkagi reaalne ja eksisteeriv, mitte lihtsalt hetkeks loodud mingisugune ühendus. Mart

Aga kui ta küpses eas saab aru sellest, kui tal tekib oma vara, siis tekib ka soov seda vara hoida. See on arusaadav. Muidugi on väike oht selle asja juures.

ja kogu see tänane inflatsioon ja majanduslangus, mis kordi rohkem ruineerib inimesi majanduslikult ja ka meie ettevõtlust kui see pisku, mida niimoodi silmakirjalikult neile antakse, näitab antakse, näitab seda tõelist hoolivust. Mis puudutab kohalikke omavalitsusi ja presidendivalimisi, siis aitäh küsimuse eest! See on väga tõsine teema tegelikult.

legitiimsust, kuigi kõik justkui käiks seaduse järgi, nii nagu ette nähtud. Ja vähe sellest, et

Nii et mina toetan tõesti seda, et kohalike omavalitsuste valimistel saavad kandideerida nii nagu pooltes Euroopa Liidu riikides ainult kodanikud.

oma tulemuse saavutamiseks tuleb vastane, tõsine vastane kustutada või lausa likvideerida? Küsimus on täpsemalt see: miks te kardate? Miks seda nagu ausas konkurentsis ei võiks [teha], et erakonnad, olles paremad,

kõva käe ihalust ja soovi likvideerida mingisuguseid vastaseid – no kaugel sellest! Vastupidi, me tahame anda inimestele parema võimaluse ja selgema pildi sellest, keda nad valivad, ja selle kaudu just nimelt meie demokraatiat ja edasist

see jätab nagu sellise kentsaka mulje.Aga ma tahtsin küsida selle kohta. Selle eelnõu eesmärk on meil ikkagi see, et tugevdada ka parlamendi ja kohaliku, tähendab, riigi ja kohaliku omavalitsuse sidet, ja seda saab teha ainult erakondade Kui valimisliidud on kohapeal, on nad mis iganes sigrimigri, siis kellega keskvalitsus peab rääkima kohalikul tasandil, kui ei ole sidet riigi ja kohaliku omavalitsuse vahel? Aitäh,

kandideerima ja ma saingi volikokku sisse. Ja edaspidi, muuseas, ma sain isikumandaate korduvalt, ma sain linnapeaks ja nii edasi, Riigikokku,

kuigi seal taga on ju praktiliselt kõik meie riigi omavalitsused.

valitsus käitub kupjana omavalitsuste suhtes, paneb neile pidevalt uusi ja uusi kohustusi ning ülesandeid peale,

Jah, ma usun, et erakondade kaudu, kui kohaliku omavalitsuse tasandil oleksid lubatud ka ainult erakonnad, siis see mõnevõrra selgindaks

diskussioon on meil siin küllalt laiali vajunud. Lihtsalt taustateadmiseks, olen minagi olnud valimisliidust valitud Tartu Linnavolikogu liikmeks ja juhatanud isegi rahanduskomisjoni. Olen olnud ka maavanem, neid teemasid tean päris hästi. Aga ma ei saa ikkagi aru. Selle pika diskussiooni käigus ei ole välja tulnud, millel põhineb teie optimism, et kui me anname kõik erakondade kätte, siis ei teki poliitmänge. Neid poliitmänge on omavalitsustel alati olnud ja need jäävad sinna. Ja teine asi on see: miks te tahate võtta nendelt kohaliku omavalitsuse liikmetelt või elanikelt,

on võimul erakonnad või valimisliidud, siis erakonnad on oluliselt stabiilsemad olnud. Just stabiilsus on üks asi, mis

ongi põhjus, miks eelistame seda, et muuta kohalike omavalitsuste valimised sarnaseks Riigikogu

on kummastav. See, et ta ei tahagi seda endale selgeks teha, on mingitpidi loogiline, ja keegi ei saa seda keelata. See, et kuskilt [tulnud] korraldusega tõsta miinimumpalka Eestis on tööjõupuudus, ettevõtjad on valmis maksma head palka inimestele, nii et see ei ole murekoht.Seda, et teine sotside esindaja ei pea paljuks välja öelda, et meie erakonnad on maffiaga võrreldavad struktuurid, ja tõmbab meie erakondliku süsteemi puhul paralleeli putinistliku Venemaaga, taas ei saa keelata – meil on arvamus- ja sõnavabadus. Aga me ju tahamegi seda, et inimesed ütleksid selgelt välja, et neile selline lähenemine ja maailmavaade meeldib, kui nad kandideerivad.

võrdleb erakonda maffiajõuguga, siis küllap nende erakond ongi selline. Ma võin kindlalt veenda, et meie erakond muidugi ei ole. Meil on täiesti demokraatlik [erakond], kõik positsioonid on demokraatlikult valitavad. Aga nüüd ma kahjuks unustasin selle teise poole ära. Aitäh, juhataja! Hea ettekandja! Tõesti, üks oluline teema, mille tõstatasid, on vastutamatus. Nad on niivõrd laialivalguv ühendus.

Erakonnad teevad ka sigadusi, täitsa selge, aga neil on vähemalt organisatsiooniline vorm, neid saab pärast vastutusele võtta. Minu küsimus on see. Kas on arutatud ka mingit vahevarianti, et need inimesed peavad olema organiseerunud mitte mingiks

kui üleriiklikul erakonnal. Kas on jutuks tulnud selliseid vahevariante? Jah, eks aegade jooksul on arutatud erinevaid

ka konkreetse nimekirja või erakonna või ükskõik kelle toetusest, kui palju sinna inimesi saadakse. Mõni saab kahekordse nimekirja teha ja teine ainult poole sellest volikogu liikmete

määrama. Aga loomulikult, kui kellelgi on mingisuguseid mõtteid sellel teemal, siis diskussioon on alati teretulnud. Võib-olla tõesti tuleks kunagi kõne alla ka mingisuguse muu variandi kehtestamine. Aga täna on meil laual see, et viia kohalike omavalitsuste valimised sarnaseks Riigikogu valimistega. Siim Pohlak,

justkui jälle uus jõud, uus asi tuleb. Pooled näod on samad ja jätkub selline korruptiivse mustriga käitumine. Kas see on üks [nendest probleemidest], mida see eelnõu aitaks lahendada? Aitäh küsimuse eest! Absoluutselt! Sellist käitumist me näeme väga tihti ja oleme aastaid näinud, kuidas mingid korruptiivsete tegevustega ja muidu ka mingite kriminaalsete tegevustega isikud peidavad end kord ühe, kord teise valimisliidu taha. Neid moodustataksegi lihtsalt sel eesmärgil, et saada võimule jälle ligemale ja omakasu taga ajada. Erakonnas on sellise isiku käitumine kindlasti oluliselt rohkem kontrolli all ja alati on võimalik

Lõpuks tehti otsused. Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 22. novembril 2023 – see on lükkunud tänasesse.

Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Nii mõnegi arvamusavalduse puhul, mida ma olen siin puldis pidanud tegema, on ikka jäänud midagi kripeldama.

seda käsitleda. Kõigepealt see, et see idee ei ole ajaloos esimest korda. Lisaks sellele, et selles koosseisus on see juba mitmendat korda olnud laual, jättis juba 2002. aastal vastuvõetud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadus kohalikud valimisliidud ilma võimalusest kohalikel valimistel osaleda.

ikkagi jätkas sellega ja otsustas lubada valimisliitudel osaleda 2002. aasta kohalikel valimistel tingimusel, et 2005. aasta 1. jaanuarist seda võimalust enam pole. Ajaloo huvides olgu öeldud ka see, et tollal seisid selle idee taga Keskerakond ja Reformierakond. Õnneks 2005. aastal andis Riigikohus kodanikele tagasi õiguse kandideerida kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel (Juhataja Riigikohus leidis, et kui kodanike huvide esindamise võimalused seatakse sõltuvusse üleriigilistest erakondadest, võib kohalike huvide esindatus ohtu sattuda. Samuti oli Riigikohus seisukohal, et poliitilise vastutuse tagamise eesmärk ei õigusta tänases Eesti õiguslikus ja sotsiaalses olustikus kohaliku autonoomia põhimõtte ja võrdse kandideerimise õiguse piiramist kohalike omavalitsuste volikogude valimisel.

et valimisliidud, mis on juriidiliselt seltsingud, ei taga demokraatia toimimiseks vajaliku vastutuse põhimõtte rakendamist. Siinjuures tahaks meelde tuletada, et tegelikult demokraatia kehtib ka siin. Igale valimisele järgnevad uued valimised ja inimesed saavad siis otsustada, kes nende huve kõige paremini esindavad. Olgu veel kord öeldud, et ei mina ega ka Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon ei saa nõustuda selle eelnõuga. Meie arvates oleks see erakondade poolt väga hale samm. Meie arvates on konkurents edasiviiv jõud. Erakondade huvi ei tohi siin olla primaarne, vaid määravaks peab saama rahva tahe esindada KOV-tasandit, olla seal

ja küsima, miks nii suurel määral soovitakse paljudes kohtades kohalikel valimistel osaleda valimisliitude koosseisus. Nagu me teame, nende poolt päris suurel määral hääletatakse ja nad saavad valituks. Ma usun, et meil erakondadena on selles küsimuses oluliselt arenguruumi. Minu tagasihoidlik praktiline kogemus – olen 2013. aastast osalenud

Ma küsin veel kord: kas me erakondadena tõesti oleme nii nõrgad, et ei julge ausas konkurentsis võita rahva südameid, pakkudes nendele paremaid poliitikaid ja arenguperspektiive? Kokkuvõttes ei pea me vajalikuks ega ka demokraatlikuks keelata ära inimestele võimalust valimisliitudes osaleda ja kandideerida kohalike omavalitsuste valimistel. Aitäh! Aitäh! Rohkem kõnesoove ei ole. Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjon on teinud ettepaneku eelnõu 287 esimesel lugemisel tagasi lükata. Alustame hääletamise ettevalmistamist.

Tulemusega poolt 45, vastu 11, erapooletuid ei ole, on eelnõu 287 esimesel lugemisel tagasi lükatud ja langeb menetlusest välja.